Drugo čitanje. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo, obrazovanje, znanost i kulturu. Državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Slobodan Uzelac će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici. Pred vama je dakle Konačni prijedlog Zakona o osnivanju Sveučilišta u Puli. U odnosu na prvotni prijedlog ovdje imamo dvije inovacije, obje su unesene u obrazloženje prijedloga zakona i to slijedom prijedloga dvaju zastupnika, uvaženog uvaženog zastupnika gospodina dr. Sabatija i gospodina Kovačevića za vrijeme rasprave o prvom prijedlogu. Podsjećam, ovdje je riječ o Prijedlogu zakona o osnivanju jednog razmjerno malog integriranog sveučilišta. Malog po broju studijskih programa, malog po broju nastavnika, razmjerno malog i po broju studenata, ali dopustite mi kazati ne malog u odnosu na očekivanja koja imamo u odnosu na tu instituciju. Naime 17 studijskih programa artikuliranih u buduće sveučilišne odjele koji proizlaze iz trenutna, trenutna dva fakulteta jedne visoke škole koje su članice sadašnjeg Sveučilišta u Rijeci uz početna sredstva od milijun i 7 stotina tisuća kuna mogu odavati dojam da se radi o malom potencijalu, ali kako rekoh istovremeno i o nečemu što je klica ne samo prosvjetiteljske luči u Istri nego i organizacije organizma koji budi nadu za ukupni gospodarski i ukupan društveni razvoj prije svega u Istri, ali ne samo u Istri nego u tom cijelom dijelu Hrvatske. U tom smislu predlažemo da se prihvate prijedlozi. Ponavljam uvažili smo oba prijedloga, unijeli ih u obrazloženje te u cjelini predlažemo za prihvaćanje Konačni prijedlog zakona. Hvala vam lijepa. Hvala. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, zakonodavstvo. Otvaram raspravu.

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora razmotrio je na dan, je na 26. sjednici koja je održana 27. rujna 2006. godine Konačni prijedlog zakona o osnivanju Sveučilišta u Puli. Odbor je pitanje raspravio kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja, a sudionici rasprave ustvrdili su da nema primjedbi na normativni dio prijedloga u odnosu na prvo čitanje dopunjeno u skladu sa zahtjevima zastupnika na plenarnoj sjednici podacima koji se odnose na pitanja financiranja i stanje nastavnog kadra. Vlada suglasnost s predstavnicima predlagatelja o tome da bi se svi predviđeni i novi studiji teško mogli održavati s dosadašnjim brojem nastavnog osoblja uzimajući osobito u obzir standarde «Bolonjskog» procesa. Ali je također izvan dvojbe oko toga da će se predloženo osnivanje visokoškolske ustanove u obliku sveučilišta sastavljenog od odjela bez fakulteta kao zasebnih pravnih osoba također olakšati konstituiranje i daljnje djelovanje novoga sveučilišta. Ovakva su sveučilišta u kulturnim središtima izvan Zagreba pogodna, posebno da bi se u njima razvijali i studiji odgovarajućih umjetničkih disciplina na način izmještanja dijela kapaciteta umjetničkih akademija i drugih visokoškolskih studija koncentriranih u Zagrebu. Prihvaćena je ocjena predstavnika predlagatelja da su postojeći fakultetski i ostali visokoškolski studiji koji već godinama djeluju u Puli solidan temelj za razvoj predviđenog suvremenog sveučilišta prilagodljivog današnjim potrebama. Nakon provedene rasprave jednoglasno je donesen zaključak: «Odbor predlaže Hrvatskom saboru da donese zakon o osnivanju sveučilišta u Puli u obliku prepravljenom od strane, pripremljenom Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Lino Červar. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodo iz Ministarstva, dame i gospodo. Držim, držimo da se ne može govoriti o programu razvoja Istarske županije za naredno razdoblje od 5 godina kojeg je izradila Istarska razvojna agencija uz Institut za međunarodne odnose Ministarstva, Fonda za regionalni razvoj Istarske razvojne turističke agencije i Agencije za ruralni razvoj Istre ako sve te programe ne bude pratilo znanje uz kojeg ćemo osigurati razvoj novih tehnologija, implementaciju inovacija i poticati razvoj proizvoda i usluga sa što većom dodatnom vrijednošću. Tu novu dimenziju ćemo dobiti sigurno i osnivanjem Sveučilišta u Puli. Poradi toga Klub Hrvatske demokratske zajednice daje punu potporu Konačnom prijedlogu zakona o osnivanju Sveučilišta u Puli. U operativnom programu razvoja Istarske županije je ukazano na veliki problem a to je nepovoljna obrazovna struktura radne snage tj. manjak visokoobrazovanih kadrova kao i na tzv. odljev istarskih mozgova u druge zemlje

prepoznatljivost istarskog identiteta bez školovane i educirane domaće djece biti će to još samo jedna iluzija. Istra sa svojih 10 gradova i 31 općinom, sa 53 osnovne škole i 26 srednje škole i 3 visokoškolske ustanove sa postotkom visoke stručne spreme nižim od republičkog prosjeka potrebuje svoje sveučilište koje će educirati stručnjake i menadžere sa visokom naobrazbom i znanstvenim zvanjima. I zato Klub Hrvatske demokratske zajednice podupire sveučilište, podupire znanost i obrazovanje koji će pomoći i istarskoj poljoprivredi i stočarstvu, ribarstvu i marikulturi i brodogradnji, industrijskoj proizvodnji nemetalnih proizvoda, turizmu pa sve do malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva. Temeljem istraživanja i potreba poduzetnika a ima više od 1500 projekata nameće se potreba angažiranja mladih stručnjaka sa sposobnostima za primjenu i razvoj novih privrednih informacijskih tehnologija kao i metoda upravljanja. U Istarskoj županiji je prisutan manjak poglavito diplomiranih inženjera tehničkih znanosti, mladih stručnjaka građevinarstva, strojarstva, brodogradnje, elektrotehnike. Zbog svega toga nameće se potreba povezanosti gospodarstva i razvoja županije Istarske sa nastavnim programima. Dakle, stvoriti kritičnu masu ljudskih resursa koji će steći znanje i iskustvo kako bi pridonijeli razvoju procesa pripreme za ulazak u Europsku takvu razvoju politiku moći ćemo jednog dana reći da imamo modernu, bogatu, suvremenu Istarsku županiju. U protivnom, moći ćemo govoriti kao i danas, ne rijetko o životu na velikoj nozi ali na žalost bez pokrića. Hvala. Hvala. Za klub IDS-a ću podijeliti vrijeme. Poštovani zastupnik prvo Valter Poropat, pa onda iza njega Damir Kajin.

govore da su u prijašnjem zakonu podržale sve političke stranke zapravo prepoznati ovaj zakon kao pozitivne energije i budući pokretač društva sa svim potrebnim promjenama u Županiji istarskoj. U sastav ovog sveučilišta ulaze Fakultet ekonomije i turizma u Puli, Filozofski fakultet, Visoka učiteljska škola i Sveučilišna knjižnica. Kada se razmišlja o samom imenu sveučilišta ono ne predstavlja samo identifikacijski element pukog označitelja nego i najčešće sažime značaj i sadržaj. Kada je riječ o nazivima sveučilištima u Europi, najčešća je praksa da ona nose nazive znamenitih osoba primjerice u Grazu je to sveučilište "Franje Josipa", u Pragu je to znamenito "Karlovo sveučilište", dok je slična praksa i u Hrvatskoj. Navedeno je znači poznato sveučilište "Josipa Jurja Štrosmajera", dok ekonomski fakultet u Puli nosi naziv "dr. Mija Mirkovića", akademija i osnovna škola "Tone Peruško" od ostalih istarskih velikana nameće se ime biskupa Jurja Dobrile. Naime, biskup Juraj Dobrila bio je osoba koja je po svojoj crkvenoj službi bila nadležna za čitav istarski prostor zapadno od Učke, dakle, Porečko-pulski biskup i Trščansko-koparski biskup. On je ujedno i istaknuti predvodnik Hrvatskog narodnog pokreta u Istri koji je angažiran u prosvjećenju istarskog puka i poticanju i financijski je podupirao kulturnu djelatnost. Na temelju navedenih postavki zaključujem da je biskup Dobrila ne samo ključna osoba Hrvatskog narodnog pokreta

Nedavno je izašlo izvješće financijskog time gdje je jasno prikazano da među 35 vodećih europskih sveučilišta u Hrvatskoj nema niti jednog jedinog, to je zapravo jedan indikator. Dao sam si truda da malo pogledam i status 101 vodećih svjetskih. Među prva tri kad govorimo o posebnom svijetu, našle su se sveučilišta u Pensilvanny, Harvarda, Stenforda, zatim europska Londona i Pariza. Uglavnom među prvih 100 nije bilo niti jednog hrvatskog sveučilišta, znači indikativno kuda moramo moramo ići dalje. Istovremeno profesor Bičanić, predavač sa Central European University u Budimpešti navodi kako su hrvatske poslovne škole privlače sve više mladih studenata, kvalitetom nastave se ne uklapaju u međunarodne standarde. Među 6 ekonomskih fakulteta u Hrvatskoj jedino je sveučilište u Splitu i malo sveučilište u Puli, uskladilo se prema Bolonjskom procesu. Dakle, 3 godine prije diplomskog, 2 godine dodiplomskog studija. Zapravo one naznačuju da fakultet u Splitu jedini ima šansu postati najbolje veliko ekonomsko ne fakultet i oduzeti čak primat zagrebačkom, dok Pula prema njemu ima šansu postati odličan mali, lokalni fakultet koji će promicati specijalizaciju i izvrsnost. Znači, nema prostora za pesimizam, možda je to potrebno, dodatna energija za nužnost preustroja svih hrvatskih sveučilišta i u ovom pravcu vjerujem da će i Pulsko sveučilište dati svoju kvalitetu i postići za nekoliko godina ove vrijednosti koje su ovdje rečene. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Osnivanjem Sveučilišta u Puli je pitanje od nacionalnog značenja. Pitanje osnivanja jedne snažne državne institucije u Puli koja će omogućiti ne samo razvoj znanosti već sve ono što znanost nosi sa sobom. I uvjeren sam da će nas ekonomski rast i ukupni društveni rast sa Sveučilištem u Puli biti primjeran i konkurentan na način na koji Istru želimo imati u narednom vremenu i na način kako Istra sigurno zaslužuje. Glavna ideja je da to sveučilište koje će svojom vrsnoćom i kvalitetom nastavnog i znanstvenog rada pridonositi raspoznatljivosti sveučilišne zajednice i biti stožer razvoja hrvatskoga zapada. Moram reći, da je ključna riječ pri provedbi vrsnoća. Vrsnoća u svim aspektima a misija sveučilišta je upravo ostvariti i zadržati najvišu moguću razinu vrsnoće u nastavi i u znanstvenom radu. Pri ostvarivanju toga glavni ciljevi sveučilišta trebali bi biti svakako zapošljavanje vrsnog nastavnog osoblja i to tako da zapravo tom nastavnom osoblju ovo sveučilište bude domicilno sveučilište. Da upisuje vrhunske studente iz Istre i da bi Sveučilište u Puli trebalo biti takvo sveučilište koje će biti zanimljivo studentima iz cijele Hrvatske, ali i sveučilište koje će biti prepoznatljivo kao sveučilište za i koje će privući i sve studente iz svih dijelova Europe. U okviru današnjih tendencija na sveučilištima u Europi i u stvaranju visokoškolskog europskog prostora zajedničkoga, harmoniziranog prostora moramo stajati na poziciji da se na sveučilištu ne smije odvajati znanost od visoke naobrazbe, tj. da sveučilište ne smije ispustiti istraživanje nego da to mora biti komplementarno i da jako sveučilište može biti jako sveučilište upravo zato što se na njemu preddiplomski, diplomski i postdiplomski studiji, odnosno sva tri ciklusa predviđena u okviru Bolonjske deklaracije izvode temeljem i sljedom onoga što se na tom sveučilištu promišlja ili istražuje i jedino takvo sveučilište može jačati cijelu regiju kroz potporu gospodarskom, političkom, kulturnom i standardu života u cjelini. Sveučilište u Puli biti će malo i fleksibilno. Studiji će se organizirati i izvoditi ovisno o potrebama tržišta, te profilirano za određena znanstvena područja. osnovne karakteristike Sveučilišta u Puli bile bi sustavno praćenje i potraživanje kadrova na tržištu rada te sukladno tome postupno proširivanje područja iz kojeg će izlaziti iz kojeg će izlaziti nastava i izvoditi nastava od tehničkih, biotehničkih i društvenih područja u početku i humanističkih u budućnosti. Sveučilište u Puli je realna životna potreba i vjerujem da će Zakona o osnivanju Sveučilišta u Puli u ovom Visokom domu dobiti dobiti jednoglasnu podršku. Hvala. Kao što su i moji prethodnici rekli ja …/Govornik se ne razumije./… apsolutno treba podržati ovaj zakon, treba se samo možda zapitati zašto ovaj zakon već nije usvojen, bilo je možda i vremena do ljetne pauze, a i u nekim ranijim razdobljima. Nema regionalnog subjektiviteta nijednog prostora ni na jednom kutku kugle Zemaljske bez sveučilišta i utoliko je jasno IDS sto posto za. Time držimo da se na neki način skreće i pozornost na te istarske prostore, da se otvara mogućnost osnivanja i drugih sveučilišta diljem Republike Hrvatske, konačno držim da se i taj prostor snažnije integrira u svijet. Istra, ja držim da je riješila najznačajnije gospodarske probleme uz čitav niz kojih imamo, počev od životnog standarda pa na dalje. Ali evo samo da kažem nekoliko podataka da npr. istarski izvoz je negdje 950 milijuna dolara, Primorsko-goranske županije koja je po svemu do '90. bila razvijeniji prostor od Istarske 400 milijuna dolara, da je u uvozu Istra negdje na milijardu 150 milijuna dolara, Primorsko-goranska županija negdje na 650 milijuna dolara. Mi možda imamo tu sreću da su veliki gospodarski sustavi relativno stabilni, istina je, niz ih je bankrotirao, ali npr. jedna brodogradnja je tijekom prošlog tjedna usisala oko 4 milijarde i 200 milijuna kuna i to milijardu 700 milijuna kuna je išlo prema Splitu, isto toliko u Rijeku, 620 milijuna kuna u Trogir, 220 milijuna u Kraljevicu, a pulski Uljanik iz državnog proračuna u tu svrhu dobio je 0 kuna. To valja cijeniti, jasno da je to rezultat prilika koje tamo naprosto vladaju. Isto tako držim da to i drugi u Hrvatskoj moraju prepoznati i isto tako doprinos Istre državnom proračunu mora se cijeniti. U novijoj povijesti Istra je imala i regionalni parlament od 1861., imala je sve ostale regionalne institucije, imala je nekada i znatno više stanovnika do ovih stravičnih egzodusa između dva rata, odnosno nakon Drugog svjetskog rata, ali jednu instituciju Istra nikada nije imala. To je Istarsko sveučilište. Slažem se nakon Drugog svjetskog rata kažu meni ljudi najprije je trebalo otvarati škole, tada jasno na materinjem jeziku, na valovima egzodusa Istru je napuštala intelektualna elita i slavenskog i romanskog podrijetla, tako da je tamo negdje nakon Drugog svjetskog rata de facto trebalo početi sve ispočetka, gotovo od nule. Danas je eto vrijeme za sveučilište. Gospodin Meden je citirao članak 13. pa se ovdje kaže da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona senat Sveučilišta u Rijeci donijet će odluku o pripajanju Fakulteta ekonomije i turizma Dr. Mijo Mijo Mirković, Filozofskog fakulteta u Puli, Visoke učiteljske škole u Puli, Sveučilištu i Sveučilišne knjižnice, itd. Mi smo svi ovdje svjesni da se kreće izuzetno skromno. Meni je posebno drago da se ovdje spominje kako ime njegove eminencije, povijesnog istarskog biskupa Jurja Dobrile, tako i ime Mija Mirkovića aliasa Mate Balote, istarskog pjesničkog barda Rakljanca, sjajnog ekonomistu, rodoljuba, čije mjesto sigurno nije moguće zaobići u novovijekoj, ma ne samo istarskoj nego onda onda i hrvatskoj, u ono vrijeme jugoslavenskoj povijesti radi njegova sudjelovanja na Pariškoj konferenciji '47. čime se definitivno odredila sudbina Istre, Rijeke, Zadra, odnosno njihova inkorporacija u nacionalni korpus

prestiža, izlaska iz neke anonimnosti i ovaj zakon, svi oni koji drže do tih prostora pa i do prilika u ovoj zemlji, sigurno će podržati. Volio bih da se u Istri i na sveučilištu primijeni načelo dvojezičnosti, ali sad čak ni to nije presudno. Presudno je da ono danas zaživi. Kako vrijeme odmiče, tako će se sigurno i standardi povećavati, a ono će se kao Istra, govorim o sveučilištu, u to želim vjerovati, ono će prednjačiti i po multikulturalnosti i po otvorenosti i po toleranciji i po povezivanosti sa svijetom, ali i kvaliteti o kojoj je govorio Valter, Lino, Meden, itd. Danas je rekoh Pulsko sveučilište negdje na onoj nultoj točki, kao što je ne znam recimo Istra bila tamo negdje '47. nakon rata, treba početi ispočetka, prostora ima, a očekivanja kako smo čuli od državnog tajnika su velika. Tvrdim da time Istra puno dobija, ovo je velika stvar za Istru, dan njegova osnivanja biti će veliki dan za Istru. Ponavljam, prvi puta u povijesti Istra može govoriti o svom sveučilištu. Bilo je prijepora da ga dobijemo i sad ovaj trenutak jasno valja pozdraviti. Nažalost studentski standard u Puli, u Istri je na mnogo nižem nivou možda i zbog toga što nismo imali sveučilište nego što je danas u Rijeci, Splitu, gradu Zagrebu pa i nekim drugim centrima recimo Zadru, lokalna samouprava valja u to ući materijalno, ali bit je da bi se to moglo učiniti preraspodjela na nivou države, odnosno lokalne samouprave jer je opet nelogično da jedan od gospodarski najprestižnijih prostora u Republici Hrvatskoj, govorim o Županiji istarskoj ima proračun od 210 milijuna kuna. Razumljivo od broja radnih mjesta sve ovisi, ali u velikoj mjeri i o preraspodjeli sredstava između države i lokalne samouprave. i 14 lipa koliko je osigurano za ovu godinu u državnom proračunu dostatno je za početak, dostatno je za recimo "vegetiranje" ali Pula gdje je i danas svaki sedmi kvadratni metar zemljišta u vlasništvu vojske odnosno države ima zasigurno prostora da se na neki način i sveučilište financira. Za kraj, slažem se sa svima onima kao što je rekao i Lino. Sveučilište je i afirmacija identiteta prostora, sveučilište je integracija, sveučilište je razvoj, napredak i sveučilište je jednako i subjektivitet prostora. Ponavljam, ljudi su iz Istre odlazili, odlaze i danas, pogotovo je to ponovo došlo do izražaja nakon devedesetih godina u vrijeme rata, gospodarskog karaha kada smo samo u periodu od 92. do 94. izgubili gotovo 20 tisuća radnih mjesta. Mnogi mladi ljudi danas su u susjednoj nam državi Italiji, tamo su na prestižnim sveučilištima i nakon istih vrlo lako su dobili mogućnost da egzistenciju ostvare u zemlji u kojoj su i studirali. Nažalost, velika većina istih upravo zbog tih materijalnih mogućnosti ili nemogućnosti neće se vratiti u Republiku Hrvatsku. U Istri se sigurno puno radi. Sreća je da ima posla, sreća je da je naša stopa nezaposlenosti najmanja u državi 6%. Možda se malo mirnije, malo bolje živi ali ne puno drugačije nego drugdje u Hrvatskoj. Za kraj, nemam apsolutno ništa protiv toga da sveučilište nosi naslov biskupa Jurja Dobrila. Možda je meni Mijo Mirković jednako tako prihvatljivo rješenje, ekonomski fakultet nosi njegovo ime. Međutim, biskup Dobrila koji je rekao da je biskup Slavena, misli na Hrvate Slovence ali i Romana znači misleći na Talijane naprosto je izrazio i tu vodilju kakvo bi možda sutra dan sveučilište trebalo organizirati odnosno urediti ga kao jedno dvojezično sveučilište, odnosno trojezično itd. kako bude bilo. Biskup Dobrila, biskup znači koji je rođen u Ježenju, koji je pokopan u Trstu, koji je vodio porečko-pulsku biskupiju, kasnije tršćansku biskupiju naprosto prevazišao je ono vrijeme izrazitih nacionalnih podjela, uskogrudnost tog trenutka, zatvorenost tih prostora, ideoloških i svih drugih isključivosti i zasigurno zaslužuje da ga se eto i na i na ovaj način sjetimo bez obzira što bih ja možda bio bliži tom istarskom …/Govornik se ne razumije./… Mati Baloti, Miju Mirkoviću ali ovom prilikom tu nećemo stvarati nikakvog problema iako je išao taj amandman možda bi bilo dobro da se na neki način provede neka javna rasprava, nema vremena, u petak ćemo glasati. Što prije glasamo o zakonu to bolje i da vidimo što je najprihvatljivije kao naziv sveučilišta u Puli. Sve u svemu za kraj apsolutno podržavamo osnivanje tog sveučilišta, tog projekta i meni ne preostaje ništa drugo nego da mu zaželim puno sreće u budućnosti. Hvala. Hvala. Za Klub SDP-a poštovani zastupnik Anton Peruško. Izvolite!

do idućih izbora SDP nema nego jednog zastupnika pa ću ja sam u ime Kluba SDP-a i bit ću malo kraći. Ja se već na početku želim reći da se apsolutno slažem sa riječima gospodina državnog tajnika da se ovdje radi o jednom malom sveučilištu ali sveučilištu od kojega imamo velika očekivanja. Dakako da ta velika očekivanja ima i ministarstvo i Vlada Republike Hrvatske ali i svekolika javnost u Istri, istarsko gospodarstvo, lokalna zajednica i znanstvena zajednica svakako. Ali eto, pred nama je danas na raspravi Konačni prijedlog zakona o osnivanju sveučilišta u Puli i uvjeren sam da će taj zakon biti sutra izglasan a Klub zastupnika SDP-a daje svekoliku potporu donošenju ovog zakona. U prvom čitanju podsjetit ću potporu donošenju zakona o osnivanju sveučilišta u Puli dali su svi klubovi zastupnika u ovom Saboru. Primjedbi na sam tekst prijedloga zakona nije bilo što je i predlagač rekao te je pred nama danas konačni prijedlog koji je tekstualno identičan s onim u prvom čitanju te nema potrebe opširnije elaboracije, nužnosti i potpore donošenju ovog zakona. U očekivanju i najavama najavljivalo se i očekivali smo svi zajedno da bi sveučilište bilo moglo startati 1. listopada ove godine. Kao datum očekivali smo da će to biti formalan datum početka rada novog pulskog sveučilišta. Kako će ja se nadam zakon biti donesen sutra, nakon toga slijedi normalno nužna i potrebita procedura odvajanja od riječkog sveučilišta čiji senat treba donijeti odluku o izdvajanju pulskog sveučilišta a Vlada mora imenovati novog privremenog rektora pa se objektivno može očekivati da bi novo pulsko sveučilište formalno startalo koncem godine ili negdje u veljači iduće godine. Neovisno o tome dobro je da se pulsko sveučilište dogodi iako studenti u ovoj akademskoj godini neće osjetiti nikakve promjene u nastavi. usvoje novi programi a mi tvrdimo da se moraju usvojiti novi programi i novi sadržaji studenti će to osjetiti tek u idućoj akademskoj godini 2007./2008. Jezgru pulskog sveučilišta za sada čine Filozofski fakultet, Fakultet ekonomije i turizma, Visoka učiteljska škola, Sveučilišna knjižnica i Studentski centar a kasnije u sastav sveučilišta mora biti integriran i postojeći studij politehničkih znanosti u Puli. Broj profesora i studenata varira iz godine u godinu ali s oko 200 profesora i oko 3 tisuće pulsko će sveučilište spadati u kategoriju otprilike zadarskog ili dubrovačkog koja su se već dokazala pa Klub SDP-a daje potporu osnivanju sveučilišta u Puli. Mi smo u Klubu SDP-a svjesni pri tome da je preustroj visokoškolskih institucija i njihovo organiziranje u integrirana sveučilišta odjelnog tipa složen i odgovoran posao ali i jedini pristup koji jamči uspješnost i kvalitetu visokoškolskog obrazovanja, prilagođenog Bolonjskoj deklaraciji i suvremenoj praksi. U ovom konkretnom slučaju kada je u pitanju Pulsko sveučilište prijepora nema. Postoji apsolutna suglasnost članica koje će biti integrirane. Potporu pruža i sveučilište u Rijeci. Apsolutno i nepodijeljenu potporu pruža lokalna zajednica, crkva, gospodarstvo koje je svjesno da poznata izreka Karanskog pedagoga Grera kako je gospodarstvo bez znanosti slijepo ima osnove, te istarsko gospodarstvo sa pravom očekuje puno od novog Pulskog sveučilišta i znanosti. Otvaranje Pulskog sveučilišta biti će samo prvi korak u stvaranju centra izvrsnosti u Istri kao najzapadnijem dijelu domovine Hrvatske. buduće Pulsko sveučilište neće i ne smije biti kopija postojećih sveučilišta. Programi se ne smiju preklapati sa postojećim programima sveučilišta u Rijeci te moraju biti okrenuti gospodarstvu, studentima iz Istre, ali i onima iz susjednih regija i obližnjih inozemnih regija. U kreiranju novih programa od kojih neki programi, pouzdano znam da već su i gotovi i čekaju verifikaciju sveučilišta da bi mogli ući u realizaciju u narednoj akademskoj godini. Mora učestvovati, u tom kreiranju i nastavku kreiranja mora učestvovati cijela akademska zajednica ali i šire društveno okruženje, a naročito gospodarstvo. Kako kao zastupnik SDP koji dolazi iz Istre dosta dobro poznajem situaciju, govoreći u ime Kluba, dozvolit ću si da kažem da je najslabija karika u lancu Pulskog sveučilišta studentski standard koji je na niskoj razini ili bolje rečeno nedopustivo niskoj razini. Izgradnja studentskog kampusa u objektima stare pulske bolnice je nužnost. Također dovršenje zgrade FETA za koju je investiciju potrebno osigurati 18 milijuna, postavljam kao problem pred osnivača, tj., pred Vladu Republike Hrvatske jer Istarska županija sa proračunom od 220 milijuna uza sve najbolje volje i želju nije u mogućnosti. Znam da dovršenje ove zgrade je u kombinaciji sa sredstvima Riječkog sveučilišta, da li u obliku pozajmice ili na bilo koji drugi način. Međutim, ovo je problem za koji ministarstvo mora voditi računa. I na kraju, kolegice i kolege, neovisno o svim problemima kojih je bilo i biti će, nema dvojbe da znanje i znanstvene metode ulaze u sve kapilare postindustrijskog društva. Sveučilišta postaju iznimno važan genetski mehanizam takvog društva, prijenosnici suvremene civilizacije na nove generacije. To sveučilišta čini i organski ugrađenim u svoju okolinu. Mnoge zemlje Europe planiraju ili energično već provode regulaciju i decentralizaciju sustava visokog obrazovanja kao odgovore na nove izazove i okolnosti. Tim procesima harmonizacije koji će se provesti u Europi do 2010. godine pridružila se i Hrvatska potpisom Bolonjske deklaracije u Pragu 2001. godine. Proces harmonizacije visokog obrazovanja bit će moguće uspješno realizirati stvaranjem fleksibilnih i adaptabilnih visokih učilišta, a to su prema iskustvima u svijetu relativno manja sveučilišta koja trebaju biti sposobna brzo se prilagoditi i dati doprinos razvoju budućih društava koja uče. Uvjereni smo da će tim procesima u Hrvatskoj i Europi kvalitetno pridonijeti i osnutak i razvitak Sveučilišta u Puli i zato Klub SDP-a osnivanju Sveučilišta u Puli daje svoju nepodijeljenu političku podršku. Hvala.

Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče. Mi u Klubu HSS-a nemamo zastupnike iz Istre pa ću ja probati sa sjeverozapada Hrvatske nešto reći o Sveučilištu u Puli. Kao što je svima poznato, mi smo i prilikom prvog čitanja dali podršku osnivanju sveučilišta pa na početku da velim da ćemo i danas naravno dati podršku što sigurno nema dvojbe niti sumnje. Htio bi samo na početku reći da su određene primjedbe koje sam ja u ime Kluba dao uvrštene u obrazloženje i da da zahvaljujemo predlagaču na tome, tako da smo dobili sigurno i nove spoznaje. Isto tako bih na početku rekao da samim Zakonom koji nadam se da će biti sutra donijet, stvaraju se osnovni preduvjeti za ovo što se želi postići. Ja bi rekao da danas manje-više svi ovdje govorimo o tome kako bismo željeli sveučilište, kakvo bi trebalo biti na kraju krajeva, ono što je za nas važno kao saborske zastupnike da ćemo izglasavanjem ovog Zakona stvoriti, napraviti ustvari prvi korak, stvoriti osnovne preduvjete. To treba naglasiti i to treba cijeniti. Sav ostali dio posla koji je i ozbiljan i velik je prije svega ispred, na sveučilištu i nadamo se da će oni sve ove ciljeve koji su ovdje napisani u obrazloženju i ispuniti. Zašto sam rekao uvodno da mi je drago da su ovdje i određeni podaci koje smo tražili u prvom prvom čitanju, da vidimo ustvari kakav je to znanstveno-nastavni kadar koji će biti u okviru novog sveučilišta. Isto tako da vidimo malo i koji su to studijski programi. Iz upravo tih podataka možemo reći da novo sveučilište čeka dosta ozbiljan posao. razumije./ Filozofski fakultet je, ali naravno i biti će najjača visokoškolska ustanova u budućem sveučilištu i po broju studijskih programa i isto tako i po broju sveučilišnih nastavnika. A dakako, slabašna je Visoka učiteljska škola i po broju, kao što rekoh, studijskih programa, a još više po broju vanjskih suradnika. To treba ovdje naglasiti jer nam niti znanstvenih novaka. Sve to skupa govorim prije svega kao jednu realnost s kojom se treba novo sveučilište suočiti i pokušati što prije pronaći nekakve puteve kako da ojača to mlado sveučilište. Ono što bi htio reći da bismo mi u Klubu HSS-a bili sretni da smo već danas ovdje vidjeli niz novih programa koji će novo sveučilište u u okviru nekog od fakulteta izvoditi. Čuo sam od kolege Peruška da već jesu gotovi, drago mi je to čuti, ali u ovome obrazloženju nažalost ne piše pa ne mogu ništa niti znati znati o svemu tome skupa. Jer upravo ti novi programi i nova orijentacija rada sveučilišta jamči ispunjenje ciljeva koji su i napisani, a to je stvaranje centra visokoškolske izvrsnosti, jačanje doprinosa sveučilišta regiji kroz potporu u industriji, trgovini, političkom i kulturnom životu. A naravno da će se studij organizirati i izvoditi ovisno o potrebama tržišta. To su sve obične pretpostavke i ciljevi postavljeni, a oni se moraju realizirati kao što rekoh na novih studijskim programima. Ono što bih htio reći još odnosi se na financiranje sveučilišta. Naime ne trebamo se zanositi da će novo sveučilište koštati i ne treba previše se bojati napisati da će to biti veća cifra nego što je sada. To je razumljivo. I hvala Bogu da to tako bude, to znači da se očekuje više novaca da bi novo sveučilište raditi posao koji se očekuje, a tu prije svega misli se i na određene kapitalne investicije koje bi trebale biti pretpostavljam, barem i to je između ostaloga jedan od zadataka uz naravno ministarstvo sveučilišta. Ono što mi je na kraju da velim samo, posebno drago, to je da je relativno u velikom suglasju prihvaćen ovaj prijedlog i da je to put pretpostavljam kojim će ići i ostali dio Hrvatske. Volio bih naravno da imamo pravu strategiju i da vidimo kako se planira i dal' se planira još negdje slična sveučilišta. moramo govoriti o Sveučilištu u Varaždinu, ali naravno to kad dođe vrijeme. Evo na kraju samo da velim da uz podršku koju će zastupnici HSLS-a dati ovom Prijedlogu zakona o osnivanju Sveučilišta u Puli, želim puno sreće u budućem radu novom sveučilištu jer će im doista to trebati. Hvala. Hvala. Za klub HSLS-a, poštovani zastupnik Zlatko Kramarić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Mislim da potpora kluba HSLS-a o osnivanju Sveučilišta u u Puli nije upitna. Na kraju krajeva i sam dolazim iz grada, iz regije gdje je sveučilište osnovano prije 40-tak godina i mogu doista reći da povijest moga grada i povijest uopće istočne Hrvatske prije osnivanja sveučilišta i poslije nije istovjetna i možemo govoriti o čitavom nizu pozitivnih implikacija te činjenice da se osnovalo sveučilište u istočnoj Hrvatskoj u Osijeku i upravo očekujem da će se tako nešto slično dogoditi i u Istri. teško je govoriti o decentralizaciji ako tu decentralizaciju ne prati i decentralizacija visokoškolskog obrazovanja i živi u Istri pa onda ima jedan neposredniji kontakt sa problemima tih ljudi, vidi se, primijetio sam da veliki broj mladih ljudi studira izvan Istre, ne samo izvan Hrvatske nego i u susjednim zemljama, Sloveniji i Italiji i ono što se obično to događa tamo gdje je bolje tamo je i domovina, tamo se i ostaje i na neki način cijelo ovo naše što država plaća i svoje mlade ljude da bi onda kada dođu pred kraj oni zapravo odustali i negdje drugdje svoje svoje sposobnosti iskazuju ne tamo gdje su se rodili i gdje su živili, gdje su se školovali nego tamo gdje im je omogućena bolja perspektiva. Svakako da osnivanje sveučilišta, odnosno može to spriječiti i upravo u tom smislu ide i ova naša potreba jer mislimo da je to ne samo, da vrlo bitan i politički čin kažem koji ima i ove druge demografske, gospodarske i ine i pozitivne implikacije. Ali ja sam isto kao i kolega Sabati pored svih ovih kažem neću ponavljati ove pozitivne implikacije toga čina, isto također iskazat ću ne skepsu nego upravo i upozorenje da sveučilište svakodnevno ne može biti samo mehanički princip pa onda neznam postojeće visokoškolske institucije, znanstvene institucije, od njih mehaničkim zbrajanjem stvoriti sveučilište nego da doista moramo poslije toga imati i određenu strategiju od onih kadrova pa do onoga što ćemo ponuditi i studentima koji će tamo živjeti, školovati se i ono svakako da mora nam biti jasno, a nadam se da ljudi u ministarstvu jer je riječ o ozbiljnim ljudima i koji doista moraju da moraju da promišljaju ono što, da anticipiraju tu budućnost, što nas to čeka za 10, 20 i više godina pa i taj studentski standard je nešto o čemu se već dan danas mora voditi računa. I nadam se i da u o tome također moramo imati tu duboku svijest, da je to stvar koja će koštati, da je to stvar koja ne nastaje samo u tome da ćemo mi sutra ili za koji dan dići ruku i upravo upravo priznati tu činjenicu da Istra zaslužuje da dobije i svoje sveučilište nego jednostavno vidjeti što nas poslije čeka i na neki način kako naći tu pravu mjeru da zapravo poslije ovoga nemamo inflaciju ovih sveučilišta u nekim drugim subregijama ili gradovima koji su kroz povijest također ovu našu povijest imali također vrlo visoki, odnosno veliki participaciju u stvaranju moderne i demokratske Hrvatske od Varaždina Mislim da to također nije dobro i da tu mora postojati ta mjera da se sačuva i nije samo ovo što smo neznam prihvatili bolonski proces nego da vidimo bolonski proces koliko je meni poznato zahtjeva još čitav niz drugih koraka, koliko je meni poznato još dan danas štekamo i nismo učinili sve ono što je do nas bilo. Zato ono što je bila pradigma 19. stoljeća što je povijest hrvatske u 19. stoljeću to je povijest njenih škola, njenih čitaonica, njenih pjevačkih društava. U 21. stoljeću to doista može biti i povijest i i sveučilišta. Kažem s te strane to je pohvalno, ali tako kažem to svakako ne smije, ne smijemo ići na uštrb da ovi politički kriteriji prevladaju a da onda zapravo zaboravimo pa da onda imamo problema sa kadrovima i da to na neki način bude produžetak zapravo srednjoškolskog školovanja, a da se doista obavlja pod etiketom univerziteta sveučilišta. Nadam se da ćemo to shvatiti. U obrazloženjima mi je drago čuti da će to upravo se nuditi, budući niče na neki način iz Sveučilišta u Rijeci, da će se inzistirati na ovoj posebnosti, na toj diferenciji specifika, da će tržište rada biti na neki način regulator onih potreba ali isto kažem uz veliku potporu i čovjeka koji za kojeg ovako smijem biti pretenciozan i reći i da osjećam i taj istarki duh i istarski identitet i da ga poštujem i priznajem i da ga na neki način kada treba valorizirati pa i na ovaj način, opet isto imamo ovu jednu skepsu da to, da to kažem osim ovoga našega čina mora biti praćen i čitavim nizom drugim aktivnosti a to je glede kadrovske ekipiranosti i studentskog standarda bez kojega zapravo nemamo kvalitetnoga kvalitetnoga sveučilišta. U tom smislu još jedanputa eto uz ovu blage, neću reći sugestije, nisu objekti nego sugestije što bi se još trebalo napraviti da ta strategija buduće mreža visokoškolskih ustanova, institucija, sveučilišta u Hrvatskoj ima i tu komponentu Klub HSLS-a daje potporu osnivanju sveučilišta u Puli. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Za Klub HSU-a poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. Hvala vam Hrvatska stranka umirovljenika isto ima u, jednog zastupnika iz Istre do sljedećih parlamentarnih izbora, imam na raspolaganju 15 minuta. Ne moram sa nikim dijeliti ali neću toliko jer mislim da je puno, puno lijepih riječi već rečeno pa ne bi se smjelo ponavljati. Svakako na početku želim reći da kao što smo rekli i u prvom čitanju Hrvatska stranka umirovljenika čvrsto stoji iza ovog Konačnog prijedloga zakona i daje jaku i bezrezervnu podršku i naravno glasat će ovaj prijedlog zakona. Jutros sam malo gledao fonogram, malo čitao fonogram sa rasprave o Prijedlogu zakona o osnivanju Sveučilišta u Puli, u prvom čitanju i moram priznati da u rijetko kom fonogramu sam pronašao toliko puno biranih riječi i toliko puno poruka podrške i stvarno sam očekivao da će ovaj Prijedlog zakona biti usvojen još do 15. srpnja. Ali evo tu smo gdje jesmo. Mislim da ako ozbiljno radimo, a mislim da moramo ozbiljno raditi i da imamo ozbiljne namjere da to ne bi trebala biti prepreka budućem kvalitetnom radu i cijelom ovom postupku oko osnivanja Sveučilišta u Puli. Ja ću podcrtati još jednom ono što sam već u prvom čitanju rekao da mi u Hrvatskoj stranci umirovljenika cijenimo da je osnivanje Sveučilišta u Puli najbolja investicija za budućnost, povijesni iskorak i jamstvo budućeg razvoja Pule i šireg zavičaja. To stoga što je stvaranje intelektualnog kapitala, kapitala znanja, stvaranje preduvjeta za njegovu koncentraciju i vezano za lokalni prostor odnosno zavičaj znači sigurnost i napredak zajednice. Ovo je zaista jedan veliki poklon za Istru ali i najveći mogući poklon za Pulu i to na 150 godišnjicu početka odnosno osnivanja i kontinuiranog rada brodogradilišta u Puli. Dakle na 150 godišnjicu rađanja simbola razvoja i nove, novije povijesti Pule jer se ovih 150 godina razvoja Pule vezuje isključivo za brodogradnju Uljanik. Odnosno za brodogradnju u Puli. I već kad smo dodirnuli to, tu brodogradnju nadovezao bih se na molbu ili zahtjev predsjednika naše županijske skupštine kolege Peruška Uljanik brodogradnja iz Državnog proračuna nije potraživala odnosno nije trebalo sanirati ni kune iz Državnog proračuna mislim da bi jedna lijepa kompenzacija bila da se u Državnom proračunu za 2007. godinu osigura tih nepunih 20 milijuna kuna i da se taj, zgrada fakulteta ekonomije i turizma u Hrvatskoj, u Istri, u Puli konačno dovrši s obzirom da na 100 metara od županijske zgrade i zaista grozno izgleda u samom središtu Pule. Dakle zalagat ću se na sve moguće načine koji su nam dozvoljeni kao zastupnicima bilo u lobiranju za dovršetak ovoga projekta, bilo kroz amandmane ali svakako nam je želja, mislim svim zastupnicima iz Istre i iz Pule da se što prije taj objekat završi jer ovako nije u funkciji, propada. To su sve mrtvi kapitali, zgrade propadaju. Nitko od toga nema koristi, koristi, a sramota je na kraju krajeva velika. I za Pulu i za Istru a bogme i za Hrvatsku i za cijelu sveučilišnu zajednicu. Naravno da bi bilo neprimjereno u ovom trenutku biti pretjerano euforičan, ponosan i optimista da ono što dolazi je puno bolje i kvalitetnije nego danas, ali i realan. Donošenje zakona o osnivanju sveučilišta u Puli je samo prvi veliki, naglašavam prvi veliki korak baš kao i porinuće broda u more koji od lokalne zajednice Grada Pule, županije Istarske i Republike Hrvatske iziskuje dodatne naročito financijske napore u zaokruživanju sadržaja cijelog sustava i uređenja svih sadržaja sveučilišnog centra. Dakle postoji i predstoji još puno posla i puno obaveza. Osobno mislim da Grad Pula i županija Istarska uz čvrstu podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ovim aktom iskazuju čvrstu volju i namjeru da Pula postane novi biser na ogrlici sveučilišne zajednice Hrvatske i primjer daljnjeg policentričnog razvoja te sveučilišne zajednice sukladno našim potrebama i europskim usmjerenjima i trendovima. Prije nego što kažem svoju zaključnu riječ šteta da mi nema kolege Červara i Medena ovdje jer bi u ovom trenutku iako to moram reći, u ovom trenutku im želim reći sljedeće: koliko puta dijelim njihove stavove kad kritiziraju u istupima Klub IDS-a ili moj klub ili ne znam koji drugi, ovaj put im zamjeram jer kod jedinstvene podrške ovom projektu svih zastupnika iz Istre mi smo zaista mogli jutros popit kavu i mogli smo svi potpisati ovaj amandman se ovaj, da li će se sveučilište zvati Juraj Dobrila ili Mijo Mirković, Mate Balota jer su obadva nemjerljivo zaslužni za razvoj i sveučilišne zajednice i opće znanja, napretka i kulture u Istri. I na kraju kao autentični Istrijan, kao 36 godina stanovnik Pule želim sa ovog mjesta zahvaliti svima onima koji su dali podršku ovom projektu. Koji su podržali ovaj zakon u raspravi u prvom čitanju i sada u Konačnom prijedlogu i želim unaprijed zahvaliti svima onima koji će pritisnuti plus odnosno glasati za ovaj Konačni prijedlog zakona. Hvala vam lijepa. Hvala. Poštovana zastupnica Helena Ahel. Izvolite. **Ahel, Irena (HDZ)** Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče. Vlada je prepoznala potrebe stanovništva Istre za osnivanjem centra za visoko obrazovanje. Na području Istre postoje mnoge visoke škole koje će osnivanjem sveučilišta i sveučilišne knjižnice djelovati objedinjeno s ciljem osiguranja cjelovitosti i potrebnog standarda visoke naobrazbe. Osnivanjem Sveučilišta u Puli stvara se centar visokoškolskog obrazovanja koji će svojim djelovanjem doprinijeti kvalitetnijem društvenom i gospodarskom životu stanovnika Hrvatske. Studiji su koncipirani na način da se ne preklapaju sa postojećim programom Sveučilišta u Rijeci i drugih sveučilišta u Hrvatskoj već da u potpunosti i što bolje zadovolje potrebe na tržištu rada. Prednosti osnivanja Sveučilišta u Puli su i praćenje potražnje kadrova na tržištu rada, te mogućnosti za proširenje područja iz kojih će se izvoditi nastava kao i širenje gravitacijskog područja sveučilišta koje omogućuje studiranje studentima iz cijele Hrvatske pa i susjednih zemalja. Sveučilišta imaju značajan utjecaj na regionalni razvoj, na razvoj županija u kojoj se nalaze kroz povećanje bruto domaćeg proizvoda, zaposlenosti i dohotka. Ona svojim djelovanjem poboljšavaju društveni i kulturni život regije, educiraju radnu snagu te snažno pomažu razvoju gospodarstva. Mnoga provedena istraživanja potvrđuju pozitivan utjecaj sveučilišta na rast bruto društvenog proizvoda regije. Istraživanja koja se provode na sveučilištima značajan su poticaj regionalnog razvoja i zaposlenosti kao što su također i značajna sredstva koja se ulažu u ta istraživanja. Sveučilišni studenti pomažu u povećanju efikasnosti, produktivnosti i uvođenju novih proizvoda u tvrtkama. Sveučilište u Puli bit će od važnosti za gospodarstvo države kao i zajednice u kojoj djeluje. Ulaganjem u obrazovanje pojedinaca, pojedinac stječe kvalifikacije, znanje i sposobnost potrebnu za obavljanje suvremenih procesa proizvodnje. Obrazovano društvo sposobno je ostvariti visoku stopu rasta tehnologije i napretka. Kroz obrazovanje studenata ostvaruje se i povećava intelektualna i kulturna raznolikost zajednice u kojoj djeluje. Kroz obrazovanje pojedinci ostvaruju mnogobrojnu korist od veće zarade, zadovoljstva poslom koji obavljaju, lakšeg napredovanja i mnoge druge a svojim djelovanjem doprinose i razvoju i napretku sredine i društva u kojem žive i djeluju. Istra je jedan od najrazvijenijih dijelova Hrvatske i potreban joj je visokoobrazovani kadar koji će biti nosioc gospodarskog rasta. Osnivanjem Sveučilišta u Puli to će se svakako brže ostvariti i stoga podržavam donošenje ovog zakona. Hvala. **Martinčević, Jagoda Majska (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja neću puno duljiti ali ću pokušati ponoviti ono što sam govorila na odboru kada je bila rasprava o Sveučilištu u Puli. Htjela bi naprosto iz svog resora i svoje profesije samo podsjetiti na nešto. Istra je konkretno, Pulski studij poznat po klasičnoj harmonici, po tome da učenici i studenti harmonike ubiru brojne nagrade po cijelom svijetu, pa recimo slijedom toga i logično da bi se u okviru novog sveučilišta harmonika nastavila podučavati. Međutim, ja bi samo htjela podsjetiti na nešto. Istra ima istarsku ljestvicu koja je na popisu kandidata UNESCO-a za zaštitu kulturne baštine. Međutim, ta istarska ljestvica koja je doista istarski i hrvatski unikat i koju ne poznaje apsolutno niti jedna druga glazbena kultura Europe i šire nije nikada bila kapitalizirana. I zato bih se ja založila da se u sklopu budućeg sveučilišta povede računa o glazbi na jedan drugi način, ne samo zbog istarske ljestvice koja može biti simbol svega toga nego zato jer istarska sredina konkretno pulska sredina već godinama vapi za svojim orkestrom, za svojim kadrovima, kao što i dramsko kazalište godinama nema svoje mlade kadrove, svi dolaze u Zagreb, svi studiraju ovdje i svi ostaju ovdje, i zbog toga Pula sa svojom zgradom kazališta godinama nije mogla doći do svog ansambla kao što nikada nije mola doći do pravog orkestralnog ansambla. Stalno se plaćaju skupa gostovanja, mladi odlaze jer ne mogu tamo studirati, plebiram za to da u sklopu sveučilišta se povede računa o umjetničkim akademijama, o odjelima i muzičke akademije i dramske akademije, kako bi ti mladi koji doista jesu daroviti mogli studirati kod kuće i mogli ostati kod kuće na dobrobit svoje sredine. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Miomir Žužul, izvolite. **Žužul, Miomir (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Ja nisam iz Istre kao što svi znadete ali jesam sa sveučilišta. možda će to zato malo drugačije zvučati nego neki prije, međutim odmah bih istaknuo da od svega srca podržavam osnivanje Sveučilišta u Puli i mislim da postoji cijeli niz razloga. Međutim, malo su me zabrinjavali neki razlozi koje u svome govoru iznosio kolega Kajin, žao mi je nema ga više, ali vjerujem da će čuti. Nadam se da je samo lapsus kad je rekao istarsko sveučilište jer to je Sveučilište u Puli koje osniva hrvatska Vlada i ono je hrvatsko sveučilište kao i sva ostala državna sveučilišta u Hrvatskoj. Očito nije bio lapsus kada je govorio o dvojezičnosti. To je jedan drugi problem ali državna sveučilišta u Hrvatskoj očito trebaju biti na hrvatskome jeziku. Pri tome se ja odmah da kažem ne zalažem ni za kakvu vrstu isključivosti. Štoviše, malo me zabrinjava i kut gledanja kod nekih kolega kada se previše inzistira na regionalnosti sveučilišta ne 200 najboljih sveučilišta u svijetu nego lista je 500 najboljih sveučilišta na svijetu koje je objavio Financial Times i na njoj nema ni jednoga hrvatskog sveučilišta. Lista 500, ja sam sada gledao na Internetu je objavljena za 2005., 2006., na njoj nema ni jednog hrvatskog sveučilišta. Lista 200 za Europu, na njoj nema ni jednoga hrvatskoga sveučilišta. Kako ćemo doći na tu listu? Sa razvojem konkurentnosti i kompeticije između sveučilišta. Kad pogledate listu 100, 200 ili 500, kad pogledate najbolja sveučilišta, vidjet ćete da između ostaloga jedan od kriterija rangiranja je i tzv. diverziti. Koliko imaju studenata iz drugih dijelova? Zašto? Jer to doprinosi kvaliteti sveučilišta. Ja bih bio jako sretan da na Sveučilištu u Puli bude studenata iz Dubrovnika, iz Osijeka, bez obzira što su i tamo sveučilišta vjerojatno otprilike jednake kvalitete i da to bude obrnuto, naravno da će dominantno biti studenti iz kraja iz financijskih ili ekonomskih razloga, ali nemojmo se zavaravati, iz edukacijskih razloga, iz znanstvenih razloga, iz obrazovnih razloga što više studenata iz različitih krajeva pa ako hoćete i iz inozemstva dolazi na pojedino sveučilište, to podiže kvalitetu Isto tako bilo je govora o kadrovima i govorilo se o tome, mislim da je, čini mi se iako ja nisam član tog odbora, da se govorilo kao čak kao problem spominjalo da li ima dovoljno nastavnika iz tog kraja, da li u Puli ima dovoljno nastavnika. Opet ako se vratimo na onu listu 100, 200 ili 500 najboljih, potpuno krivo. Nijedno od prvih sto sveučilišta na svijetu ne bazira se samo na domaćim nastavnicima, jer na taj način se ne može unapređivati visokoškolska nastava, upravo obrnuto. Naravno da treba imati jezgru, jer ako nemate jezgru ne može funkcionirati nijedna institucija, a sigurno ne sveučilišna. Ali što na toj jezgri imate više profesora, sveučilišnih radnika iz drugih krajeva, tim ćete bolje i brže zapravo ući u tu konkurenciju o kojoj govorimo, time ćete jedino garantirati kvalitetu. Opet da me se ne bi krivo razumjelo. Jasno je da sveučilište može, mora i treba biti motor razvoja neke regije i uvjeren sam da će Sveučilište u Puli biti dodatni motor razvoja Istre, ali ne zato što će to biti usko regionalno sveučilište jer ako se u to pretvori, onda će se pretvoriti u objekt političkoga prepucavanja što nikako ne bi smjelo biti, a ono što mene gotovo još više zabrinjava onda neće ispuniti ono o čemu se jako lijepo u ovome zakonu i opisu zakona govori, a to je kvaliteta i kompetitivnost. I još jednom, gospodin državni tajnik je govorio na početku govoreći pohvalno o projektu, sa čime se ja slažem o tome da će to biti malo sveučilište. Vratimo se opet na listu 100, 200 ili 500 najboljih sveučilišta. Velika većina na toj listi su tzv. mala sveučilišta. Princeton na kojem sam imao tu privilegiju raditi jedno vrijeme je godinama rangiran kao broj 1 u Americi, ima ukupno četiri znači po kvaliteti itekako veliko sveučilište. Znači, ne treba sveučilišta dijeliti na velika i mala nego im treba omogućiti kompeticiju, takmičenje jer opet ne smijemo zaboraviti ulaskom u Europsku uniju mi ulazimo u globalnu kompeticiju, globalno tržište što se odnosi i na sveučilište, a ja sam osobno uvjerenja da upravo mala, fleksibilna sveučilišta kakvo je opisano i uvjeren sam i nadam se da će biti i ovo sveučilište u Puli, mogu ući u tu kompeticiju. Iako sam godinama bio i profesor i prodekan na Zagrebačkom sveučilištu, Zagrebačko sveučilište i ovako velika i glomazna sveučilišta teško da mogu biti nositelji te vrste napretka. I vjerojatno je to jedan od razloga zašto ih nema među 500, vjerojatno niti među 1000, iako kada pogledate kvalitetu pojedinih studija i kvalitetu studenata koji izlaze sa tih sveučilišta, dolazite do apsurdne situacije i to nitko u svijetu ne spori, da sa Zagrebačkog Zagrebačkog sveučilišta izlaze izvanredni kadrovi, da sa Zagrebačkog sveučilišta imate cijeli niz profesora po svijetu. Ali organizacija, struktura pa i veličina sveučilišta ga sprječava da uđe u ovu globalnu konkurenciju sa drugim. Znači, opet ja iz ovih rekao bih više akademskih razloga ali sa isto tako bih rekao dosta oduševljenja ću podržati ovaj zakon. Hvala. Hvala. Replika, poštovani zastupnik Milan Meden. **Meden, Milan (HDZ)** Evo uz kritičku repliku zapravo nadovezat ću se na riječi uvaženog saborskog zastupnika Žužula. Naime, istraživanje …/Govornik se ne razumije./… se provelo prema parametrima koliko su studenti brzo uspjeli naći novi posao, kakvu plaću i status imaju, koje je povezanost fakulteta, koje je trajanje studija, broj jezika kojim se služe studenti i koji je iznos školarine. Naime, pronašli su samo jedan parametar po kojem je Ekonomski fakultet jednak ostalim europskim sveučilištima, a to je cijena. Dakle, cijena …/Govornik se ne razumije./… to je jedini parametar i nadovezat ću se ovo što ste spomenuli, što je rekao zastupnik Kajin vezano uz Istarsko sveučilište, vjerujem da je to lapsus koji se njemu inače često dešava, ali citirat ću što je rekao župan, dakle njegov stranački šef, činjenica u Vjesniku jučer, činjenica jest da u vrijeme Vlade Ive Sanadera da smo dobili, kaže Trgovački sud što nije učinjeno za vrijeme prijašnje Vlade, osnivano je sveučilište, prema Vladi HDZ-a smo kritični, ali niz projekata je učinjeno upravo za vrijeme Vlade, Sanaderove Vlade. Državni tajnik Slobodan Uzelac. Završni osvrt, izvolite. ovakvu raspravu kakvu sam ja danas ovdje doživio. Tim ministra Primorca kojega sam ja član dosta dugo je pripremao ovaj projekt i ove rasprave koje se dijelom ovdje vode smo mi prošli znatno opsežnije u vrijeme rasprave o Elaboratu za osnivanje sveučilišta na Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje. I vama za informaciju, upravo svi elementi koji su danas ovdje bili spomenuti, dakako i mnogi drugi, su bili pretresani sa različitih aspekata u toj raspravi. Ako mi dopustite reći ću ocjenu. Mi smo svjesni brojnih nedostataka situacije s kojom krećemo danas i mi smo, ne umišljamo si da imamo idealne okolnosti od kojih polazimo. Dapače, po našoj ocjeni mi smo jedva zadovoljili zakonski minimum. Jedva. Jedva. Naša najslabija karika po našem mišljenju nije studentski standard iako to jest problem kojeg treba riješiti, koga ćemo mi riješiti. To nije ni nezavršena zgrada ekonomskog fakulteta, i to ćemo riješiti. To nisu ni stručni studiji koji u prevelikoj mjeri danas tvore kompoziciju studentskih programa unutar toga, a to je privremeno stanje stvari koje ne može biti dulje po sadašnjem zakonu od 2010. U vezi s tim, tu je i učiteljski studij koji je iznimno slaba karika u toj kompoziciji i koji mi moramo pojačati i to upravo i radimo. Najslabija karika naša jeste znanstvena komponenta tog studija i toga smo mi svjesni. Mi smo mogli ići na alternativu osnivati veleučilište u Puli. Mislimo da bi to bilo pogrešno. Mi smo vi znate, Vlada je svojim uredbama u zadnjih godinu dana osnovala i pet sveučilišta, četiri, peto samo što nije u Slavonskom Brodu. Mislimo da ipak imamo snage napraviti ovaj iskorak. To i vaša diskusija danas dodatno obvezuje nas u ministarstvu da pojačamo prije svega tu znanstvenu, dakle znanstveno-nastavnu komponentu bez koje sveučilište ne može zadovoljiti osnovni taj specifični minimum svojstven svakom sveučilištu, pa čak ako to bude ona skromnija vrsta sveučilišta tzv. teacheng university a mi bismo htjeli da to bude kompetitivni dakle sposoban …/Govornik malo po veličini a veliko sveučilište po utjecaju. Dakako, ne samo na Istru a rekao bih ne samo na hrvatsku zaštitu. I još ovo, objektivno mjerilo našeg uspjeha neće naravno biti to što mi sami mislimo o tom našem projektu, pa čak niti načelo diversity o kojima govori uvaženi zastupnik Žužul. Ja mislim da će objektivni kriteriji biti jedno drugo a to je mobility, mobilnost koliko će studenata upisanih iz drugih sveučilišta Hrvatske i izvan nje htjeti htjeti poneki kolegij ili poneku studijsku godinu završiti na tom sveučilištu jer će ga ocijeniti da će obogatiti njegov studijski program kao dio europske mreže studijskih i sveučilišnih programa. Eto, u tom smislu kažem naša očekivanja su velika, možda ćemo i uspjeti bar zato što je sveučilište po svojim gabaritima formalnim malo, utoliko je možda put do ovog uspjeha lakši, uistinu lakše je to napraviti na malom nego na velikom sveučilištu. I zadnja rečenica, kad bi se ljestvica o kojoj ovdje govorimo danas odnosila na neke dijelove zagrebačkog sveučilišta, neke fakultete i neke studijske programe unutar njega, i ne samo zagrebačkog, i riječkog i splitskog, i osječkog potpuno sam siguran da bi se neki od tih dijelova našli na tim listama. To pokazuju sasvim sigurno elementi koje sadrže ti studiji i ti fakulteti kao dijelovi tih sveučilišta. Još jedanput zahvaljujući vam na doprinosu sa osobitom pozornošću ćemo pregledati fonograme i rukovoditi se vašim idejama u daljnjoj dogradnji projekta, dakako pod pretpostavkom da prijedlog bude prihvaćen. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu.